Dobro jutro dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Nastavljamo s radom 24. sjednice s točkom dnevnog reda koja je najavljena, ona glasi – 11. Konačni prijedlog Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, drugo čitanje, P.Z. br. 699 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovoga zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja? Da. Državni tajnik Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, gospodin Nikola Ružinski. Izvolite. **Ružinski, Nikola** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Pred vama je Zakon o svjetlosnom onečišćenju u drugom čitanju, dakle zakon je prošao kroz ovaj Sabor, ja ću samo reći u dvije, tri riječi da je to pravna osnova za donošenje ovog zakona je Zakon o zaštiti okoliša, on sadrži posebno u sebi ciljeve, izvore onečišćenja, odnosi se u principu na javnu rasvjetu, dakle na rasvjetu prometnica, javnih prostora, željezničkih prostora, luka, aerodroma, športskih igrališta itd. U zakonu su dana načela zaštite, jedna od njih je energetska efikasnost što je izuzetno značajno u današnje doba, Hvala vam posebno subjekti u zakonu koji se, na koje se odnose ova, ove odrednice ovog zakona, dakle na sustavu određivanja od Vlade Republike Hrvatske, županije, jedinica lokalne samouprave koji daju svoje propise, odnose i obveze operatera javne i odgovornosti javne rasvjete, dane su mjere zaštite od onečišćenja, i obveze proizvođača gdje se obvezuje korištenje najboljih raspoloživih tehnika za proizvodnju rasvjetnih tijela, korištenje materijala koji su ekološki prihvatljivi da se mogu oporaviti koristi se ambalaža i sve ono što je potrebno da ne bi došlo do još dodatnog onečišćenja samim proizvodima. Ono što je možda najbitnije istaknuti razlike između zakona koji je bio u prvom čitanju i drugom je to da su prihvaćene veliki veliki broj primjedbi je prihvaćen, dakle mi smo dobili jako veliki broj primjedbi, možda iznenađujuće veliki broj nakon ovog prvog čitanja 29 podnositelja primjedbi je bilo, dobilo smo 204 primjedbe ukupno, od toga je 118 prihvaćeno, a 86 nije. Dakle nije 118 članaka promijenjeno, nego se radi o tome da su podnositelji primjedbi, naročito stručne i nevladine organizacije bile sigurne u to da ćemo mi prihvatiti na različite načine ponavljali iste stvari, međutim velika većina toga je prihvaćena, dakle u čitavom zakonu je promijenjena osvjetljenje u rasvijetljenost, skinuta je obveza izrada karta svjetala koja je bila predstavljala jedno veliko opterećenje za jedinice lokalne samouprave, to je bilo na prijedlog i iz rasprave u ovom Saboru, i ono što je možda najznačajnije članak 38. i 39. koji je ukinut, dakle maknuta je ona obveza da se u roku od 5 godina moraju promijeniti sva rasvjetna tijela i sva rasvjetna mjesta koja nisu u skladu s ovim zakonom, nego je na prijedlog isto tako iz ove sabornice da će se raditi planovi održavanja i u redovitom sustavu održavanja postupno zamjenjivati ono što ne odgovara zakonu sa novim izvorima svjetla. To će biti usklađeno i sa razvojem tehnike, tehnologije i proizvodnje, nadam se u Republici Hrvatskoj, koja će omogućiti i naći ovdje svoj interes zbog toga što se radi o velikim zahvatima, ali u redovitom održavanju. Evo ga, to je ono gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici što je možda najbitnije u ovom drugom čitanju. Hvala lijepa.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče, gospodine ravnatelju. Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora raspravio je na svojoj 52. sjednici održanoj 27. rujna 2011. godine Konačni prijedlog Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 14. srpnja 2011. godine. Odbor za zaštitu okoliša temeljem članka 84.a i članka 138. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio je predmetni prijedlog zakona kao matično Uz predstavnike predlagatelja na sjednicu su bili nazočni i predstavnici Hrvatskog udruženja za rasvjetu zvjezdarnice Zagreb, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj tehničke škole Sisak. obrazloženju konačnog prijedloga zakona prof.dr. Nikola Ružinski, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva iznio je podatke o pristiglim primjedbama na tekst zakona, koji je bio predložen u prvom čitanju. Od 118 primjedbi u konačnom prijedlogu zakona prihvaćeno je 82 primjedbe. Prihvaćene primjedbe vezane su uz stručne definicije pojmova, moguće probleme financiranja troškova provedbe zakona u jedinicama lokalne uprave i samouprave, te jezično uravnoteženje teksta zakona. U raspravi je iskazano zadovoljstvo stručne javnosti zbog prihvaćanja najvećeg broja primjedbi. Rasprava se vodila oko pojašnjenja nekih pojmova, obuhvata zakonom predviđenih podzakonskih akata i nekih odredbi zakona poput postupaka vezanih uz zaštitu okoliša i građenje iz članka 26. te obaveze iz članka 19. vezanih uz izradu karata rasvijetljenosti. Prijedlogom teksta konačnog prijedloga zakona izrada karte rasvijetljenosti neće biti obaveza lokalne uprave, već se tom poslu pristupati prema potrebi. U raspravi je iskazana želja da se primjenom ovog zakona dodatno potakne i podrži domaća

Hvala. Ima li još interesa odbora? Nema. Otvaram raspravu. U ime kluba HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, državni tajniče, ravnatelju. Pa ovo je izuzetno značajan zakon, jer Republika Hrvatska Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja postavlja ljestvicu zaštite okoliša na novu razinu pa i u europskim okvirima. Obuhvat zakona te njime razmatrana su u redovnom postupku u dva čitanja što je dalo mogućnost najširoj javnosti uključujući i razne dionike stručne javnosti da predlože i u tekst zakona ugrade najbolja rješenja pa tako je i većina primjedbi Kluba zastupnika HSS-a usvojena i mi ćemo podržati donošenje ovog Mi u HSS-u pozdravljamo odluku da se pitanje svjetlosnog onečišćenja riješi zakonom jer smo upravo mi u 2007. godini izradili nacrt prijedloga Zakona o svjetlosnom onečišćenju za čije donošenje tada nije bilo interesa. Sličan zakon kao i slične obavezujuće akte donio je tek mali broj zemalja i u Europi i u svijetu pa možemo reći da u zakonskoj regulaciji ovog područja Hrvatska postaje lider u Europi. Primjedbe na konačni prijedlog zakona za koji smatramo da ih je potrebno usvojiti vezane su isključivo uz jezičnu nekonzistentnost izričaja samog prijedloga zakona. Ozbiljnost tematike koju zakon obuhvaća, a moram ovdje reći da se možda često ne prihvaća sa potrebnom pažnjom i ozbiljnošću kao što se nekada niti većina rasprava o zaštiti prirode i okoliša nije dovoljno ozbiljno shvaćala i ozbiljnost rasprave o predloženom samom samom ovom zakonu očitovala se i kroz argumentiranu raspravu u Klubu zastupnika HSS-a. U toj je raspravi prijedlog zakona raspravljen sa najrazličitijih stajališta, stajališta zaštite prirode i okoliša, stajališta proizvođača svjetiljki i projektanata, institucija i udruga koje provode monitoring okoliša i prirode, potreba astronomske zajednice te ne manje važnima potrebama i mogućnostima provedbe tog zakona na razinama lokalne uprave

U ovom konačnom prijedlogu zakona o kojem danas imamo priliku raspravljati pomirena je većina pristiglih primjedbi o čemu svjedoči podrška ovom zakonu od Hrvatskog udruženja za rasvjetu i Astronomske zajednice kao i zadovoljstvo predstavnika općina i gradova oko predloženih

Ukupna investicija projekata iznosi 126 milijuna kuna dok je Fond za sufinanciranje osigurao 57 milijuna kuna. Dosada je fond korisnicima sredstava isplatio 44 milijuna kuna. Fond je za sufinanciranje u 2011. i 2012. godini prihvatio novih dodatnih 159 projekata javne rasvjete u 155 gradova i općina u RH. Ukupna investicija tih projekata iznosi više od 200 milijuna kuna, a odobreno sudjelovanje fonda je 96 milijuna kuna. Unatrag nekoliko godina u Hrvatskoj gotovo u svim novim projektima rekonstrukcije postojeće, odnosno izgradnje nove javne rasvjete kao svjetlosna tijela odabrane su učinkovite svjetiljke koje zadovoljavaju kriterije zasjenjenosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja. Većom energetskom učinkovitošću javne rasvjete smanjuje se potrošnja električne energije, a time se smanjuje i emisija onečišćujućih tvari iz hrvatskog elektroenergetskog sektora. Primjenom energetski učinkovite javne rasvjete, odnosno ekološke rasvjete otklonjeno je svjetlosno onečišćenje okoliša koje ima negativan utjecaj na bioraznolikost, čovjekovo zdravlje i noćni krajobraz. Bitno je napomenuti da je na sustav javne rasvjete moguće ugraditi i sustave za regulaciju javnom rasvjetom. Na taj način moguće je regulirati snagu tijekom dijela noći, a samim time i svjetlosnog toka što ima za posljedicu produženje životnog vijeka izvora svjetlosti. Uštede koje je moguće postići rekonstrukcijom postojećih javnih sustava rasvjete iznose do 30% za zamjenu samo rasvjetnih tijela te do 50% zamjenom rasvjetnih tijela i ugradnjom sustava regulacije javne rasvjete. Razmišljajući o svjetlosnom onečišćenju pogledala sam na naš planet na Google map-u u noćnom izdanju. Na području Europe područje dijelova Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore, Kosova i Makedonije još su uvijek tamnija od ostalih dijelova Europe, posebno Zapadne Europe. Da li to za nas predstavlja prednost ili manu? Ako je to prednost možemo li tu prednost iskoristiti, a ako je mana da li je možemo i kako ispraviti? Prema potencijalu koji primjena

oživljavanju gospodarskih aktivnosti u planiranju i projektiranju u proizvodnji svjetiljki i opreme kojim bi se zadovoljili uvjeti koji će biti propisani provedbenim aktima ovog zakona. Navedeno predstavlja mogućnost da se kroz postavljanje standarda naša industrija potakne na iskorak i na razvoj proizvoda koji će moći konkurirati i u budućnosti biti vodeći na europskom i svjetskom tržištu rasvjetne opreme. Istovremeno se pruža i prilika da se visoko postavljenim standardima zabrani uvoz loše energetski neučinkovite i po okoliš štetne i često zastarjele tehnologije. Drugi pozitivan iskorak ovog zakona vidimo u zaštiti divljih sorti kako je to predloženo i samim zakonom kao dodatni doprinos zaštiti i očuvanju biološke raznolikosti kojom se također često i sa pravom hvalimo u Europi i u svijetu. Baš ta očuvana biološka raznolikost i prirodni krajobraz potencijal su za razvitak države u čemu značajno doprinose promociji hrvatskog turizma baziranog na zdravom, očuvanom i izvornom okolišu. U raspravama koje smo vodili spomenuta je ideja uspostave parkova tamnog neba kao posebnog fenomena. Prvi park tamnog neba uspostavljen je u državi Utah u SAD-u 2007. godine. Danas u svijetu ukupno ima svega 11 takvih a od 2009. godine u neposrednom susjedstvu u Mađarskoj apliciran je i drugi takav park u Europi. Po karakteristikama područja i mogućnostima u HRvatskoj se razmišlja o pogodnim lokacijama na području Karlovačke i Dubrovačko-neretvanske županije. Mikro-lokacije su Petrova gora i Otok Lastovo, a te lokacije imaju daleko bolje uvjete za promatranje noćnog neba od ovog našeg susjednog parka, dakle u susjednoj državi. Takva tamna područja osiguravaju izuzetne uvjete za promatranje neba te je u tom prostoru tijekom noći na nebu moguće vidjeti i do 15 tisuća zvijezda za razliku od urbanih centara gdje sa dosta muke možemo vidjeti svega 500 zvijezda. Potencijal takvih lokacija i okolnih područja za dodatnu turističku ponudu, naravno možemo posebno istaknuti astronomski turizam, nije zanemariv. Naime, astronomske pojave koje možemo pratiti na nebu raspoređene su tijekom cijele godine poput kiše meteorita najpoznatijh perzeoida u kolovozu, leonida u studenom, liorida u travnju i drugih. Prepoznajući svoje bogatstvo koje štitimo raznim oblicima i režimima zaštite prirode stavljanjem ovog zakonskog prijedloga u proceduru potvrđujemo opredijeljenost RH za poštivanje visokih standarda zaštite okoliša i prirode, ali i energetske učinkovitosti u ovom dijelu svijeta za koji se često hvalimo da je najljepši. Hvala lijepa.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici Prijedloga zakona, kolegice i kolege. Evo na samom početku reći ću da će Klub HNS HSU podržati ovaj Prijedlog zakona. danas donosimo odluku o Zakonu koji se po prvi puta donosi u Republici Hrvatskoj a ima zadaću spriječiti svjetlosno onečišćenje u našem životnom okruženju. Činjenica je da republika Hrvatska spada u red zemalja gdje zbog svjetlosnog onečišćenja još ne gori crveno svjetlo ali baš zato trebamo moguće loše siutacije s tog područja prevenirati a sadašnje eventualno loše situacije najskorije popraviti. Ovim zakonom se propisuju obveze operatera rasvjete, jedinica lokalne uprave, na jačanju zaštite od svjetlosnog onečišćenja s ciljem očuvanja zdravlja ljudi i životinja te uštede u potrošnji energije. Nije na odmet ponovno reći što je to svjetlosno onečišćenje. Definicija govori da je to svaka promjena razine prirodne svjetlosti u noćnim uvjetima uzrokovana unošenjem umjetno proizvedene svjetlosti čime se gubi noćno nebo odnosno noćna tama i remeti životni ritam svim živim bićima. Izraz svjetlosno onečišćenje se u Hrvatskom zakonodavstvo pojavio prvi puta 2007. U zakonu o zaštiti okoliša. U prvom čitanju, na zakon je dano dosta primjedbi i raduje činjenica da je predlagatelj usvojio sve primjedbe saborskih zastupnika i zastupnica i to piše u obrazloženju ovog Zakona. ovog Zakona. Nije se navelo sve ostalo što je došlo od javnosti pa sam htjela pitati a dobila sam odgovor od državnog tajnika, da je s te strane primjedbe Zakon Zakon doživio i da su u najvećoj mjeri usvojene i ugrađene u ovaj Prijedlog zakona. NO, još samo nekoliko primjedbi na konačan tekst. U članku 8. Je navedeno da vlasnik odnosno operater rasvjete snosi sve troškove preventivnih mjera i mjera otklanjanja štetnih utjecaja te je financijski odgovoran za provedbu istih. Mislim da se radi o nepreciznoj formulaciji i da će doći do prebacivanja odgovornosti s operatera na vlasnika i obrnuto. U istom članku ukinuta je odgovornost nadzornog inženjera što projektanta stavlja u nezgodan položaj jer projektant može dobro napraviti projekt rasvjete a ne može imati utjecaj na provedbu istog. Još bih spomenula samo članke od 31. Do 33. Gdje se spominje inspekcijski nadzor. Jasno je da kontrola svakog Zakona pa i ovog predstavlja jedan od najvažnijih dijelova tog Zakona. Navedeno je da će primjenu da će primjenu zakona pratiti inspekcijski nadzor u ingerenciji zaštite okoliša i gospodarske inspekcije. Ja sam uvjerena da će te inspekcije uključiti struku, jer bez toga ne bi bila moguća primjena što je najvažnije ni nadzor nad primjenom ovog zakona. ovog zakona. Eto mi u Hrvatskoj narodnoj stranci i Hrvatskoj stranci umirovljenika prihvaćamo ovaj Prijedlog zakona jer držimo da će doprinijeti na zaštiti okoliša ali i na uštedi energije. Hvala lijepa. Hvala. Na redu je Klub HDZ-a i gospođa zastupnica Marina Matulović-Dropulić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, ravnatelju uprave i gospođe zastupnice i zastupnici. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja kojeg ima malo zemalja ali za koji mi mislimo da je itekako potreban. Naime, u Europi se danas primjenjuju usuglašene norme i standardi o izvedbi vanjske i javne rasvjete. Kod nas u Republici Hrvatskoj danas se primjenjuju norme za rasvjetu kojima se propisuju minimalne količine svjetla u pojedinim slučajevima. Kao što znate poštovane zastupnice i zastupnici zatvorili smo poglavlje 27. Kao i sva ostala poglavlja na što naravno svi skupa trebamo biti ponosni i bez obzira što Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja nije bilo uvjet za usuglašavanja svih zakona sa Europskim mi predlažemo da se ovaj zakon donese i njime osigura energetska učinkovitost i zaštita ljudi, flore i faune. Ovim zakonom utvrđuju se standardi i način izgradnje javne rasvjete, rasvjetljavanje različitih objekata bilo da se radi o proizvodnim, uslužnim, stambenim ili poslovnim te objekata u izgradnji. Glavni cilj svih mjera ali i načina izgradnje i održavanja je smanjivanje štetnih utjecaja na okoliš, na zdravlje i život ljudi, te ušteda energije. Zbog toga zahvati i granične vrijednosti koje se propisuju u Prijedlogu ovog Zakona određuju naše ponašanje u okolišu od izgradnje pješačkih staza, staza za bicikliste, raznih prometnica, zračnih luka, željezničkih postaja, do osvjetljavanje pojedinih objekata bilo da se radi o športskim objektima ili spomenicima kulture. Naročita pozornost u ovom Konačnom prijedlogu zakona posvećena je nepotrebnim, nekorisnim i štetnim emisijama svjetla u prostor vodeći računa o zdravstvenim, biološkim, ekonomskim, sigurnosnim, kulturološkim i drugim standardima i propisanim normama. Prijedlogom zakona date se su obveze operaterima rasvjete, proizvođačima opreme, te jedinicama lokalne, područne samouprave odnosno njihovim koncesionarima na koji način i kroz koje vrijeme se trebaju prilagoditi propisima. Svi znate zapravo da se javna rasvjeta u jedinicama lokalne samouprave povjerava koncesionarima na temelju javnih natječaja. Prijedlog zakona utvrđuje i odgovornost operatera rasvjete koji je dužan snositi sve troškove preventivnih mjera i mjera za otklanjanje štetnih utjecaja na okoliš a proizvođači moraju proizvoditi samo onu opremu koja se može uporabiti. To je šansa našim proizvođačima kojih već ima i koji već proizvode određena rasvjetna tijela da upotrijebe sve svoje znanje i iskustvo da bi što prije započeli sa većom proizvodnjom i na taj način omogućili i konkurenciju i naših domaćih tvrtki, jer svima nam je ipak veliki interes da se zaposle naše tvrtke. Sve jedinice lokalne samouprave su dužne izraditi akcijske planove. Kao što ste već vidjeli karte više ne moraju raditi, jer stvarno jedince lokalne samouprave nemaju dovoljno sredstava, ali naravno da se ne zabranjuje svima onima koji to mogu i koji to imaju da to i naprave. Ovi planovi trebaju govoriti o usklađivanju, izgradnji i održavanje javne rasvjete s odrednicama ovog prijedloga, te ugovoriti s koncesionarima kojima su povjerila odražavanje javne rasvjete primjenu rasvjetnih tijela koja daju isti učinak ali uz manju potrošnju energije. Do sada je preko 150 jedinca lokalne samouprave krenulo u rekonstrukciju ili izgradnju nove javne rasvjete, što je dobro a pogotovo zbog toga što se javna rasvjeta danas radi uz više standarde i posebne uvjete za pojedinačne objekte. Svim tim jedinicama lokalne samouprave dio sredstava osigurala je država putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i sigurna sam da će se to nastaviti i dalje. Ovaj Konačni prijedlog Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja usklađen je sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji kao i sa Zakonom o zaštiti okoliša naročito u postupcima utvrđivanja prihvatljivosti zahvata za okoliš u kojima će se posebno obratiti pozornost na ispunjavanje posebnih uvjeta vezanih uz provedbu mjera zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. U prvom čitanju ovog zakona zastupnice i zastupnici pa i stručna javnost dali su niz primjedbi što je predlagač uglavnom i prihvatio. Klub HDZ-a tražio je izmjene vezane na rokove rekonstrukcije postojeće javne rasvjete zbog nemogućnosti osiguranja financijskih sredstava od strane jedinca lokalne samouprave što je i prihvaćeno. To znači da se nova javna rasvjeta mora graditi sa utvrđenim standardima u ovom zakonu, a postojeća će se njima prilagoditi prilikom obnove odnosno rekonstrukcije. Dobro je da je zakon išao u dva čitanja jer smo sada dobili vrlo kvalitetan zakon kojim su zadovoljni kao što smo čuli od gospođe Petir i strukovne udruge koje su to zaista i na odboru za zaštitu okoliša jasno rekle. I da ne ponavljam sve ono o čemu sam govorila u prvom čitanju i što smo već danas čuli, ovo je zbilja značajan zakon i zakon koji će sigurno biti i drugima podloga drugim državama podloga na temelju kojeg će i oni donijeti svoje zakone. Prema tome, klub HDZ-a prihvatiti će sa zadovoljstvom ovaj prijedlog Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Hvala redu je klub SDP-a i gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. se gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Danas je situacija na planetarnoj razini takva da 99% stanovništva Sjeverne Amerike više na noćnom nebu ne može vidjeti našu galaksiju, Mliječnu stazu ili Kumovu slamu. Dakle, galaksiju u kojoj se nalazi naš sunčev sustav pa i naš planet. U Europi je situacija tek nešto povoljnija, jer opet iznosi otprilike 90 do 95 ljudi koji su u nemogućnosti vidjeti Mliječni put pa čak i zvjezdano nebo. Pri tome je zaista paradoksalno da od svih onečišćenja s kojima se suočavamo svjetlosno onečišćenje se može najlakše spriječiti. Uostalom, skrb za kvalitetu noćnoga neba je i u skladu sa općom Deklaracijom sa pravima budućih generacija koje je izdao UNESCO i koja govori, citiram: "Buduće generacije imaju pravo na neokrnjenu prirodu, čist okoliš uključujući i pravo na čisto nebo". Stoga je izuzetno dobro i značajno da smo mi u RH unatoč tome što nismo bili obvezni eto na putu da donesemo i usvojimo ovaj zakon koji koji bi zaista mogao biti primjerom mnogim zemljama zapadne Europe koji slične zakone još nemaju. Svjetlosno onečišćenje, naravno ne boli, ljudima nije u prvi mah jasno vidljivo, posljedice također nisu možda možda jasno primjetljive, međutim činjenica jest da nakon donošenja ovog zakona će se znatno smanjiti potrošnja energije, dakle postaknut će se energetska učinkovitost na razini cijele države što će za posljedicu imati smanjivanje i kiselih kiša, dakle i izravan utjecaj na smanjivanje negativnih učinaka klimatskih promjena. Tu je sprečavanje i mnogih zdravstvenih učinaka na ljude i životinje kao što su poremećaji pažnje i spavanje, zatim je prekomjerno osvjetljenje povezano i sa mogućnošću povećanja krvnog tlaka, utjecaja na vid, pa čak i na vrlo kompleksne mehanizme i na pojavu mnogih određenih malignih oboljenja. Tu je i sprečavanje razno-raznih negativnih učinaka na okoliš kroz isto vrlo kompleksne mehanizme, primjerice kroz smanjivanja produkcije fitoplaktona se sprečava onečišćenje i ekološki disbalans u jezerima pa čak i u drugim vodenim površinama. Stoga je jako dobro što je struka imala ključnu ulogu u interakciji sa ministarstvom na donošenje ovog zakona. I ova verzija zakona je u odnosu na onu koju smo imali u prvom čitanju izuzetno popravljena, uvažene su gotovo sve relevantne primjedbe struke što je jedan od rijetkih primjera tijekom rada ovog saziva Sabora da je zaista skoro do kraja poslušan glas stručne javnosti i to ne samo astronoma već i cijele jedne interdisciplinarne skupine koja se ad hoc sastala i detaljno prodiskutirala ovaj zakon tako da su čak i nastale cijele internetske grupe koje su ne na dnevnoj bazi nego u satnoj bazi svoje primjedbe davali vezano uz razvoj ovoga zakona. Kada usvojimo ovaj zakon on će biti ujedno, predstavljati ujedno i mogućnost da se poveže sa nekim drugim zakonima u nadležnosti drugih ministarstava, primjerice Ministarstva kulture pa da se poradi nešto i na ostvarivanju možda nekakvih tematskih parkova zvjezdanog neba ili tamnog neba, kako zavisno o tome da li se promatra je li čaša poluprazna ili polupuna. Jer mi imamo još uvijek u srednjoj Europi, zapadnu smo dakle isključili, možda područja koja imaju najtamnije nebo, najtamnije sačuvano nebo, pogotovo tu mislim na područja nekih dalmatinskih otoka kao i na područje Banovine i Korduna. Nije stoga slučajno primjerice i da na Banovini da su posljedično tamo detektirane i neke endemske vrste insekata, kukaca koji možda čak ne bi niti preživjeli kada bi bili izloženi svjetlosnom onečišćenju. I evo neki naši znanstvenici su upravo ovih dana pozvani na jedan od najjačih međunarodnih kongresa u Kini da razlože svoje otkriće novih vrsta nakon što su to objavili u najjačim međunarodni časopisima za taksonomiju. Dakle, možda bi upravo ovaj zakon mogao postati i podloga da se još neka područja u Hrvatskoj proglase parkovima prirode npr. područje Zrinske gore, područje Petrove gore itd. Izuzetno je bitno i to što za razliku od prve verzije zakona je ovdje proširena proširena definicija svjetlosti i na infracrvenu i na ultraljubičastu, dakle i na onaj dio spektra koji mi ne možemo vidjeti našim očima, detektirati našim osjetilima koja su ipak limitirana jer smo ljudi. Međutim, zaštita od ultraljubičastog zračenja u smislu ovog zakona se itekako isprepliće sa zaštitom od zračenja koja je definirana u zakonu od ionizirajućeg zračenja, iako još i tu ima nekih nedorečenosti. Pa primjerice kod nas za razliku od zapadnih zemalja gdje je to riješeno na način da ljudi koji idu u solarije imaju specijalne kartice pa se ne može desiti da se tijekom jednog dana dva, tri puta odu pržiti u solarij pa se doslovce isprže nego imaju jednu kvotu kao na bankarskoj kartici. Dakle, mi bi i takve finese na presjeku različitih zakona trebali početi rješavati nekim provedbenim aktima i upravo recimo zakoni kao ovaj

kada se naslanjaju na tematiku sličnih zakona. Dakle, kao što je kolegica prije mene rekla, mi smo privremeno zatvorili poglavlje 27., a zatvorili smo privremeno i sva poglavlja pa tako i poglavlje 1. o slobodnom kretanju roba i sada nakon donošenja ovog zakona preostaje aktiviranje upravo mehanizama iz poglavlja 1. dakle normizacije, akreditacije, ispitivanja sukladnosti, da se zabrani uvoz one opreme koja nije sukladna zahtjevima međunarodnih normi i ovog zakona kao predmetnog, normativnog akta. Dakle, takvi proizvodi naprosto više neće imati što tražiti na policama hrvatskih trgovina niti moći biti ugrađivani u objekte bilo javne, privatne koji će se u budućnosti graditi. Dakle, radi se o zakonu koji treba I u ovom teškom času za fiziku kada se ustanovilo eto da su možda i moguće brzine veće od brzine svjetlosti što otvara mnoga pitanja iz same teorije i fundamenata znanosti pa čak i možda i relativizira mogućnost putovanja kroz vrijeme. Evo jedan zakon koji se odnosi na prirodne znanosti. Mi ovdje donosimo u našem Saboru i sa zadovoljstvom ga treba podržati i to ne samo sa zadovoljstvom klubova nego i sa zadovoljstvom struke

Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, tajnici s pomoćnikom ne znam, kolegice i kolege zastupnici. Mnoga naša djeca zamišljaju ili kada se govori o kravi onda imaju percepciju da je ona ljubičasta. Tako i mi i mnogi od nas gotovo od djetinjstva nismo vidjeli zvjezdano nebo. Na karti o kojoj se ovdje govorilo koja je u neku ruku satelitski snimak Republike Hrvatske ta tamna područja u Republici Hrvatskoj iz kojih se može vidjeti zvjezdano nebo su područje Zrinske gore. Evo idući tjedan je u Hrvatskoj Kostajnici kestenijada pa se uz kestene može i osmotriti zvjezdano nebo. Nadalje, gotovo cijelo područje Like, zatim područje dakle i Velebita, područje Dinare, hrvatskog dijela Dinare i naši otoci. O parkovima prirode već je bilo riječi. O mogućnosti turističke ponude u tom smislu također se može govoriti jer Hrvatska uz sve ono što nudi može u ovom smislu ponuditi i taj dio, a o tome da je ovaj Prijedlog zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja prihvaćen jednoglasno pa i od kluba HDSSB-a ne treba ni govoriti da će ih klub HDSSB-a podržati uz određene primjedbe i strahove. Naime, upravo o tome u riječima mog prethodnika da se nakon usvajanja ovog Zakona, zakonskog prijedloga treba provesti normizacija i akreditacija proizvoda i proizvođača. Bilo je riječi i o tome da će domaća industrija dobiti priliku šansu da sudjeluje, proizvodnji i distribuciji naprava koje bi odgovarale u ovim zakonskim normativima i prijedlozima. U mnogim drugim poljima također se govorilo o tome da može domaća industrija, pogotovo kada se govori o poljoprivredi i poljoprivrednoj industriji, pa ipak imamo velike uvozne kvote da ne kažem svega i svačega. Bilo bi lijepo kada bi ovako u dobroj vjeri i namjeri u ovom dijelu upravo bilo nešto suprotno. Dakle, da taj uvozni element bude znatno smanjen, a da domaći proizvođači bez obzira od kuda su, ali ako su sa teritorija Republike Hrvatske dobiju priliku i šansu da putem investicija u javnu rasvjetu i ostale poslove upravo oni budu ti koji će biti snabdjevači rasvjetnih tijela i svih ostalih naprava koje idu u svezi ovoga zakona. Neću reći da se bojim, da nemam vjere, ali kako sve drugo ide tako bi moglo biti i sa ovom nabavkom, javnom nabavom i svim ostalim što ide uz to. Kada govorimo o najvišim standardima u zaštiti od svjetlosnog onečišćenja onda moramo biti svjesni da danas i drugih stvari koje opterećuju naše građane, naše društvo, državu, pa na primjer i jedan podatak da u Slavoniji i Baranji 40% domaćinstava nema vodovoda. Dakle, nema pitku vodu. Jasno da neću biti protiv usvajanja ovakvog zakona ali i o tome treba voditi brigu da je voda kako je jučer bilo rasprave o tome da ljudsko biće ima preko 60% vode i da su potrebe za vodom kako smo vidjeli i ovoga ljeta također vrlo značajna, ako ne i značajnija od ovoga. Ali ne želim umanjiti vrijednost ovoga zakonskog prijedloga niti govoriti o tome da ga ne treba usvojiti. Ona nejasnoća o kojoj je kolegica iz kluba HNS-a govorila tko je odgovoran za troškove preventive, da li vlasnik ili operater rasvjete je dilema ili dvojba koja evo ostaje i kad ovaj zakon, pa ćemo onda valjda najvjerojatnije u nekom drugom nekom drugom prilikom i to ćemo ili uredbom kako netko reče ovdje riješiti jer tijekom provođenja ovoga zakona ili kako se kaže u hodu se može i to popraviti ako sad već ovakav zakon ide na, danas na usvajanje. O štetnosti, o efektima elektromagnetskog zračenja, zatim o štetnostima blještanja ne trebam govoriti jer to je zaista već i u prvom čitanju su bili pravi ovdje ovdje elaborati o utjecaju na floru, faunu, na čovjeka. Dovoljno je priupitati svakoga od nas kako se osjeća ako noć provede ili san u sobi u kojoj gori svjetlo. Prema tome, o tome ne treba zboriti. I o štetnim djelovanjima svjetla, o štetnom djelovanju blještanja, o štetnom djelovanju jačine svjetla i svemu onom što je ovdje navedeno. Klub HDSSB-a će zbog toga također kao i svi ostali klubovi biti za ovaj zakonski prijedlog. Hvala lijepo. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Zdenko Franić. Izvolite. **Franić, Zdenko (SDP)** Dakle ja nisam rekao da je u smislu ovog zakona potrebno provesti normizaciju i akreditaciju, nego sam rekao da treba aktivirati sustav ispitivanja sukladnosti. Naime norme vezane uz prekomjerno svjetlosno onečišćenje i specifikaciju rasvjetnih tijela i ostale opreme već odavno postoje kroz djelovanje međunarodne organizacije za standardizaciju i mi smo to naprosto prihvatili kroz djelovanje hrvatskog normirnog zavoda, jer smo bili u obvezi to prihvatiti s obzirom da smo se obvezali da 85% normi europskih i međunarodnih moramo prihvatiti, kako bismo ispunili mjerila za pristupanje u punopravno članstvo u Europsku uniju. Međutim sada treba aktivirati onu komponentu infrastrukture kvalitete koja se odnosi na ispitivanje sukladnosti, a sad druga je stvar je li to funkcionalno ili nije, s obzirom da je Europska Komisija imala određene primjedbe na funkcioniranje načina ispitivanja sukladnosti u svom riportu o poglavlju 1. Hvala lijepa. Hvala. Sad ćemo preći na pojedinačnu raspravu, ali prije toga kao što je jučer najavljeno glasovanje o točkama dnevnog reda koje smo raspravili i zaključili će biti u 12 sati, kao i dopuna dnevnog reda, koju ćemo predložiti. To govorim zbog toga da bi mogli vodstva klubova osigurati nazočnost zastupnica i zastupnika u 12 sati, pa molim da da to osiguramo dakle, evo za jedno sat i po. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin Ivan Bogović. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Kao što smo već i čuli pred nama je Konačni prijedlog Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i ja ću kao većina mojih prethodnih govornika izraziti zadovoljstvo što se je nakon prvog čitanja i niza kvalitetnih prijedloga isti ugradili u ovaj zakon i na taj način smo dobili jedan kvalitetan zakon i ja na samom početku kažem da podržavam donošenje ovog zakona. Svjetlosno onečišćenje predstavlja promjenu razine prirodne svjetlosti u noćnim uvjetima, uzrokovan unošenjem umjetne svjetlosti u prostor izvan zone koju treba osvijetliti proizvedene ljudskim djelovanjem, te danonoćno u prirodnim podzemnim objektima. Zaštita od svjetlosnog onečišćenja određuje se na temelju zdravstvenih, bioloških, ekonomskih, kulturoloških, pravnih, sigurnosnih, astronomskih i drugih standarda. Najveći svjetlosni onečišćivači su vanjska rasvjeta na javnim površinama, poslovnim objektima, proizvodnim postrojenjima na prometnicama, spomenicima kulture, vjerskim i sakralnim objektima itd. Donošenjem ovog zakona i provedenih propisa istog nastat će obveza operaterima rasvjete jedinicama lokalne i područne samouprave da javnu rasvjetu i rasvjetu javnih površina prilagode propisanim standardima. Najveći trošak potrošene električne energije snose jedinice lokalne samouprave, dok manji dio troškova snose trgovačka društva, ustanove i ostali. Prilagodba propisanim standardima iziskuje određene financijske troškove, poglavito za obnovu rasvjete i zamjenu rasvjetnih tijela, pozitivnim smatram što se odustalo od prvotnog prijedloga da se isto učini u roku od 5 godina od stupanja na snagu ovog zakona, iako Fond za zaštitu okoliša izdvaja velika sredstva i daje potpore jedinicama lokalne samouprave, vjerujem da najveća većina lokalnih samouprava ne bi mogla osigurati ona sredstva koja je dužna osigurati da bi participirala u ovim projektima. Hrvatske autoceste i druga trgovačka društva će zasigurno lakše izvršiti prilagodbu propisanim standardima, a ovim zakonom propisane su i obveze proizvođača proizvoda koji se koriste za rasvjetu, kao i inspekcijski nadzor nad provedbom ovog zakona koji provodi inspekcija zaštite okoliša i gospodarska inspekcija svaka u svom djelokrugu. U člancima 34. do 36. propisane su i kaznene odredbe za operatere i odgovorne pravne i fizičke osobe, činjenica je da je vanjska javna rasvjeta potreba i da predstavlja civilizacijsku stečevinu modernog društva, upravo potpuno zaštićenih rasvjetnih tijela predstavlja rješenje problema svjetskog zagađenja, a pozitivni rezultati provedbe ovog zakona bit će vidljivi kroz povoljniji utjecaj na okoliš, smanjenje potrošnje električne energije, ostvarivanje novčanih ušteda, poboljšanju zdravstvenu sigurnost, sigurnost sudionika u prometu te mogućnost uživanja u zvjezdanom nebu. Isto tako ovo je prigoda za naše gospodarstvo investiranjem u nove tehnologije, u proizvodnju novih štednih rasvjetnih tijela zasigurno se može i otvoriti nova radna mjesta. Podržavam donošenje ovog zakona i vjerujem da će se iznaći načina kroz financijsku potporu, poglavito

Zahvaljujem se gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Svi dosadašnji govornici su izrazili svoje zadovoljstvo sa ugrađenim i prihvaćenim izmjenama u ovo drugo čitanje, ja isto tako dijelim njihovo razmišljanje. ovim zakonom uređuje se zaštita od svjetlosnog onečišćenja, načela te zaštite, subjekti koji provode zaštitu, način utvrđivanja standarda upravljanja rasvijetljenošću u svrhu smanjenja potrošnje električne i drugih energija, i obveznih načina rasvjetljavanja utvrđuju se mjere zaštite od prekomjerne rasvijetljenosti, ograničenja i zabrane u svezi svjetlosnog onečišćenja, planiranje gradnje, održavanje rekonstrukcije rasvjete, odgovornost proizvođača proizvoda koji služe rasvjetljavanju i drugih osoba, druga pitanja s tim u svezi. Pod svjetlosnim onečišćenjem okoliša …/Govornik se ne razumije./… emisiju svjetlosti iz umjetnih izvora svjetlosti koja štetno djeluju na ljudsko zdravlje, život biljaka i životinja koja ugrožava sigurnost u prometu. Oblici svjetlosnog onečišćenja podrazumijevaju i onečišćenja nastala emisijama uzrokovanih ultraljubičastim i infracrvenim valovima. Zaštita od svjetlosnog onečišćenja određuje se na temelju zdravstvenih, bioloških, ekonomskih, kulturoloških, pravnih, sigurnosnih, astronomskih i drugih standarda. Problem svjetlosnog onečišćenja prisutan je u globalnim razmjerima, pa tako i kod nas u Hrvatskoj. u Republici Hrvatskoj primjenjuju se hrvatske norme za rasvjetu, kojima se propisuju minimalne količine svjetla u odgovarajućim slučajevima …/Govornik se ne razumije./… razina pojedinim svjetlo-tehničkih parametara osim ekološkog učinka ostvarili bi se i energetski i financijski pozitivni učinci. U svrhu učinkovitog djelovanja u tom smjeru ukazuje se potreba edukacije kadrova uključenih u projektiranje, dobavu i instaliranje rasvjetnih sustava i sustava upravljanja rasvjetom. Donošenjem ovoga zakona i provedbenih propisa ovoga zakona nastat će obveza operaterima rasvjete jedinicama lokalne samouprave da javnu rasvjetu i rasvjetu javnih površina prilagode propisanim standardima čime će se poboljšati učinkovitost provedbe ušteda na potrošnju električne energije. Zakon će značajno doprinijeti i zaštiti ljudskog zdravlja od štetnog utjecaja svjetlosnog onečišćenja i blještanja svjetla samih površina doprinijet će učinkovitijoj učinkovitijoj sigurnosti u cestovnom prometu, značajno će utjecati na zaštitu okoliša u cjelini i na zaštitu pojedinih sastavnica okoliša od negativnih utjecaja od svjetlosnog onečišćenja, doprinijet će isto tako učinkovitom planiranju potrošnje električne energije i planiranju ušteda. Zaštita od svjetlosnog onečišćenja se temelji na uvažavanju i odgovarajućoj promjeni načela zaštite okoliša uređenih zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša, primjeni načela međunarodnog prava zaštite okoliša i uvažavanje znanstvenih spoznaja i najbolje svjetske prakse. Osnovna načela su načelo energetske učinkovitosti, načelo opravdanosti, načelo optimalizacije i načelo ograničenja. Ja isto tako dijelim zadovoljstvo sa ostalim kolegama što je došlo do izmjene u članku 38., odnosno članku 39. kad je prihvaćena sugestija da se ukine rok od 5 godina jedinicama lokalne samouprave za zamjenu postojećih rasvjetnih tijela. Znači, postojeća rasvjetna tijela zamijenit će se u skladu sa planom održavanja kojeg je dužan donijeti operater, a to je na neki način onda opet i preduvjet i operaterima i jedinici lokalne samouprave da u skladu sa svojom financijskom mogućnošću dođe do te zamjene. Evo, još jedanput dijelim svoje zadovoljstvo i podržat ću donošenje ovoga zakona. Zahvaljujem se. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Mirela Holy, izvolite. Hvala vam poštovani predsjedniče. Na samom početku rasprave želim reći da ću podržati donošenje ovog prijedloga zakona i veseli me činjenica da je zakon između dva čitanja znatno popravljen, odnosno da je uvažen iznimno velik broj primjedbi na prijedlog zakona iz prvog čitanja. Ono što me znatno manje veseli jest da se Vlada na odlasku, dakle Vlada na samom kraju mandata, odlučila za poduzimanje mjera kojima je cilj veća zaštita okoliša te što je iznimno važno ušteda energije. Iako velik broj europskih država nema ovakav zakon, druge europske države imaju znatno učinkovitije mjere za povećanje energetske učinkovitosti i uštede energije, ovaj je zakon ključan propis za podizanje energetske učinkovitosti u rasvjeti i dobro je što ćemo zbog ovog zakona imati štedljiviju javnu rasvjetu čime će se u dužem roku znatno smanjiti i troškovi javne rasvjete. No bojim se da to u smislu povećanja energetske učinkovitosti u rasvjeti neće biti dovoljno. Naime, ono što u Hrvatskoj nedostaje jesu porezne olakšice za projekte energetske učinkovitosti u rasvjeti. Dosadašnja praksa je išla u pravcu financijskog destimuliranja energetski neučinkovitih rasvjetnih tijela, ali nemamo mjere kojima bi se stanovništvo poreznim olakšicama stimuliralo na kupovinu energetski učinkovitijih i štedljivijih rasvjetnih tijela. Dosadašnja praksa bila je da fond dijeli novac uglavnom jedinicama lokalne samouprave. Dosada mi se čini da ih je bilo preko 150 i to za projekte energetske učinkovitosti u rasvjeti za što je dosada potrošeno, tako barem govore podaci, 44 milijuna kuna. Koliko je taj novac učinkovito iskorišten danas je veliko pitanje kada imamo na umu kako se inače novac iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost trošio tijekom posljednjih 7, 8 godina. Osim ovog kvalitetnog zakona ministarstvo se dva mjeseca prije izbora odlučilo i na publiciranje dokumenta ili plana zelenog razvoja Hrvatske u kojem i energetska učinkovitost u rasvjeti ima svoje mjesto. Jučer sam prilično površno pročitala ovaj dokument i u njemu sam pronašla cijeli niz iznimno dobrih i kvalitetnih mjera, ali ne mogu ne biti revoltirana činjenicom da ministarstvo takav iznimno važan plan, strateški plan,plasira na samom kraju mandata. Što nam to govori? To nam govori da ukoliko Vlada i ministarstvo važnost zelenog razvoja Hrvatske nisu prepoznali u proteklih 8 godina sigurno to ne prepoznaju ni sada te nemaju ni u peti provesti projekte navedene u tom dokumentu. Jedini razlog zbog kojeg je ovaj dokument ugledao svjetlo dana, a bojim se i zakon o kojem danas raspravljamo i kojeg ćemo uskoro i usvojiti, dakle jedini razlog za iznenadnu porast svijesti o važnosti zaštite okoliša vladajuće garniture jesu skorašnji izbori i predizborna kampanja. No dame i gospodo iz vladajućih stranaka to vam neće pomoći jer ako vam nije bilo dovoljno 8 godina za realizaciju barem nekih od projekata iz zelenog razvoja Hrvatske pa tako i rasta energetske učinkovitosti u rasvjeti onda vam neće biti dovoljno ili ne bi vam bilo dovoljno ni narednih 4, 8 pa čak ni 100 godina za to. Vi ste povjerenje građana jednostavno potrošili. I na kraju, samo podatak da je potrošnja energije po jedinici BDP-a u Hrvatskoj tzv. energetska intenzivnost viša od 20% nego što je prosjek EU, što je ogroman teret i za gospodarstvo i za okoliš. S obzirom na to da se taj postotak u posljednjih 8 godina nije nimalo smanjio i približio energetskom prosjeku ja vam postavljam pitanje državni tajniče s obzirom da vi predstavljate ovdje i resorno ministarstvo, a i Vladu, što ste dosada radili? Ja mislim da hrvatska javnost zaslužuje odgovor na ovo pitanje. Zahvaljujem gospodine predsjedniče,gospodine državni tajniče. Pa evo ispravio bih netočan navod kolegice Holy na samom početku kad je u ovom svom krasnom i lijepom dakle političkom pledoajeu jer očito je željela pretvoriti najviše dva pretvoriti u politiku ovoga kazala da Vlada tek na odlasku tek sada pokreće prijedlog dakle ovog zakona i rješavanje ove problematike. Pa kolegice Holy to nije točno. Ja sam jedan od čelnika lokalne samouprave i mogu potvrditi konkretno u svom gradu koliko je samo dakle se napravilo i koliki je pomak dakle napravljen u smislu dakle izmjena u javnoj rasvjeti. A dovoljan vam je i podatak koji ste i sami spomenuli, znači sami sebe zapravo pobijate, jeste da je taj problem se počeo prerastati davno prije uključivanjem 147 gradova i općina u RH u rješavanje ovog pitanja gdje ste i sami kazali je uloženo 44 milijuna kuna zavisno o raspodijeli sukladno dakle projektima koji su bili dakle podneseni. Prema tome, ovo pitanje se rješava jako dugo. A trebali biste znati da je istina kad bi Grad Zagreb zamijenio ove svoje zastarjele, zastarjela rasvjetna tijela da bi mogao za novac koji bi se promijenio kompenzirati za električnu energiju u svim vrtićima grada Zagreba. Hvala. Gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine predsjedniče, štovani gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Ja sam na članak 1.

trebaju snositi ovlašteni projektanti, nadzornici ili izvoditelji radova ili ukratko osobe sa javnim ovlastima, pa sam predložio da se članak 1. Proširi na način da se to i iza odgovornosti proizvođača proizvoda koji služe rasvjetljavanju ubaci odgovornost osoba sa javnim ovlastima za primjenu proizvoda koji služe za rasvjetljavanje te drugih osoba što je već bilo u Zakonu i druga pitanja s tim u svezi. Naime, ovaj Zakon implicira da su i da su i ove osobe odgovorne za sve što je uvjetovano zakonom pa zašto to eksplicite i ne izreči, čega se bojimo ili ne daj Bože sramimo. Na žalost, amandman koliko vidim nije još, tu je. Druga stvar koju bi valjalo napomenuti možda još nije do kraja jasna da se u smisao ovog zakona zabranjeni oni laserski snopovi prema nebu, koji su koliko štetni za zdravlje ili okoliš, a toliko i opasni. Uostalom mislim na široke svjetlosne snopove, jer ovi laserski snopovi kao takvi imali smo prilike čitati prije nekoliko dana da su neodgovorni kriminalni pojedinci se igrali zasljepljujući pilote zrakoplova koji su slijetali na Pleso ili neke druge aerodrome. To je kriminalni čin normalno, ali i oni snopovi kod disco klubova ili sličnih javnih javnih okupljališta, bi u smislu ovoga zakona trebali biti zabranjeni, samo je pitanje učinkovite inspekcije da to spriječi. Ja se nadam da neće sve pasti na činjenici da komunalni redari imaju radno vrijeme do 4 popodne i onda sve prestaje, i onda svatko može raditi što hoće od pogrešnog parkiranja na zelenim površinama pa do ovakvih situacija. I konačno htio bih podcrtati jedan moment da ovaj zakon predstavlja znatno potencijalnu nišu vezano uz turističku ponudu, jer ako se ugugla ovi termini vidi se da postoji čitav jedan spektar ljudi koji žele okusiti, vidjeti, iskusiti tamno nebo. To nisu nužno samo astronomi to su ljubitelji prirode i posljedično Zakon bi trebalo iskomunicirati ne samo kroz mehanizme ministarstva okoliša nego i ministarstva turizma koje je na moju žalost se samo u turističkoj promidžbi koja se vrti na CNN-u se skoncentrirala na Dalmatinsku obalu i naše more, ali evo im još jednom zaista bisera i aduta koje bi mogli koristiti u svojoj promidžbi. Uostalom i Ministarstvo poljoprivrede je u svom akcijskom planu za ekološku proizvodnju hrane uz uz svot analizi istaklo da treba pojačati suradnju između proizvođača ekološke hrane, sa ekološkim turizmom . Ako ovo nije vid ekološkog turizma ja ne znam što je, prema tome, prema tome, sve bi to trebalo uvezati u jednu koherentnu kampanju da se pokaže ne samo europi nego i čitavom svijetu da ovdje mogu iskusiti nešto što Sjeverna Amerika nešto nema, što je Europa izgubila i da ovdje ljudi mogu uživati u nepatvorenom sjaju zvijezda onakve kakve su izgledale prije 13,5 milijun godina kada je svemir i naš Hvala lijepa.

jer u svijetu ali i u Hrvatskoj pogotovo, u nekim dijelovima svijeta o problematici svjetlosnog zagađenje ništa se ni ne zna, ni zapravo se ne pomišlja na to da može postojati mogućnost svjetlosnog oštećenja, to oni koji nikakvog svjetla u svom prostoru nemaju, nemaju struje itd., pa je onda pitanje svjetla vrlo važna tema. Kategorija svjetla je i kategorija metaforički dobro koristiva jer zaista se kroz svjetlo i potrebu svjetla može puno toga reći, puno toga izgovoriti pa evo vidim u sabornici rasprave o o nečemu što se može svesti na 2 više 2 jednako 4 ipak u okvir nekog političkog raspravljanja ili podloge za političke kritike. Ja bih kada bih imao potrebu takve rasprave onda bih raspravu o svjetlosnom zagađenju doveo u političke pohvale da se o tome razgovara. Međutim, zagađenost svjetlom je zaista jedan fenomen kojemu mi srećom pristupamo na vrijeme u odnosu na mnoge druge. I složio bih se sa kolegom Franićem koji govori o važnosti te dimenzije tamnoga nema, modroga neba, pogotovo ljetnog neba, zvijezda koji predstavljaju jednu turističku kategoriju kao jednu od vrijednosti s kojom se možemo pohvaliti. Osobno svjedočim jednom susretu sa jednim promatračem neba rodom Hrvata koji živi u Kaliforniji koji je bio oduševljen pogledom na nebo jednog ljetnog dana na Braču i rekao je da takvo crnilo odnosno modro crno nebo odavno nije imao prigode vidjeti. Dakle, to zaista može predstavljati jedan i komercijalni moment u turizmu ali koji sam po sebi ne govori o atraktivnosti tog neba, ljepoti tog neba koji se može doživjeti, nego govori i o atraktivnosti i kvaliteti zraka odnosno stanju atmosfere iznad nas koja omogućava da to nebo možemo svojim okom i dosegnuti. Dakle, priča o svjetlosnom zagađenju je isto tako priča o stanju zraka u jednom prostoru, jer u industrijskim sredinama kada se stvaraju tamponi zraka iznad grada, iznad sredina onda se dobiva jedan refleks svjetla koji je iz toga razloga potencijalno veći nego što bi bio od samog izvora svjetla. Današnje tehnologije proizvodnje rasvjetnih tijela vrlo vode računa o tome. Kada govorim o proizvodnji rasvjetnih tijela onda to nije samo izvoz rasvjete nego i onog rasvjetnog tijela koje taj rasvjetni izvor drži. Tako prelaskom na led lampe i na led rasvjetu i rasprave o toplini svjetla, koncentraciji svjetla izuzetno pomažu što manje zagađenju prostora sa svjetlom. Ali isto tako tih odabranih rasvjetnih tijela koja ta svjetla usmjeravaju u određenom smjeru donose moguće efekte o kojima se nije ranije vodilo računa, a sada se podstiču samo zato što se o tome vodi računa, a ne predstavljaju nikakav dodatni trošak. To je pitanje usmjerenja rasvjete koja ide prema nebu, koja ide prema gore ili ide prema dolje. Onaj dio rasvjetnog tijela koji je zapravo utaman svjetla koji se širi na prostoru na kojem nije potreban i svjetla ide prema ide prema tamo gdje je upravo potrebno. Isto tako kao što je vrlo važno zbog svjetlosnog zagađenja i to je pitanje stupnjevanja količine svjetla u odnosu na doba dana u odnosu na noć na noć i potrebu te rasvjete kao rasvjete orijentacije ili rasvjete prostora da bi se u njemu mogle određene aktivnosti odvijati. Ono što predstavlja moguće bitno svjetlosno zagađenje je kategorija koju je donijela uvjetno rečeno civilizacija, a to su reklamni panoi, reklame koje svijetle većim intenzitetom da bi bile uočljivije i koje značajno mijenjaju kvalitetu doživljaja u noći. Nedavno smo na Islandu u razgovorima koje smo vodili došli do fenomenalnih spoznaja od kojih smo mi dosta daleko. Naravno, prirodni resursi Islanda su bitno drugačiji od onih koje imamo mi, ali misao o korištenju raspoloživih izvora energije poput geotermalnih voda koje oni imaju u velikoj količini. I kada dođete do podatka da se ukupna potrošnja energije na Islandu vrti oko 85% na bazi obnovljivih izvora energije, kada dođete do spoznaje da se na Islandu proizvodi aluminij, a da boksita uopće nemaju samo zato što im je jeftina struja jer je toliko imaju, onda vidite da se jedna kultura promišljanja o korištenju alternativnih izvora u odnosu na one poznate, naprosto čovjeka dovodi u situaciju da njegov mentalni sklop počne drugačije promišljati o svim problemima. I kada počne drugačije promišljati o svim problemima onda vidi koliko se toga može postići u smislu kvalitetnijeg odnosa prema našem okolišu samo jednim klikom na vlastitom kompjuteru, na vlastitom mozgu koji o stvarima koje su bile oko njega uopće nije promišaljo. I zato mi se čini da je ova tema zaštite od svjetlosnog zagađenja tema koja je u mnogo čemu rješiva bez posebnog truda, bez posebnih troškova, bez posebnih efekata i da se samo trebalo sjetiti da se na nju skrene pozornost i da se ugarađujući u zakon dovede u okolnosti u okolnosti u kojima će ne samo ta zagađenja manja, nego će biti racionalnija upotreba energije koja stoji na raspolaganju istodobno istim činom. Ja sam u jednom filmu nedavno o čemu je govorio kolega Franić u jednom CSI kada su nekim zelenim laserom došli do neke nesreće i tako to zaista može biti opasno i ograničavanje korištenja određenih lasera koji danas koriste u privjescima da bi se otvarala vrata, ali se isto tako mogu štetno koristiti usmjeravajući nekome u oko, trebalo bi po školama povećati i pojačati edukaciju o tome koliko svjetlo može biti korisno, a koliko svjetlo samo po sebi može izazivati ne samo neugodne nego i štetne posljedice. U svakom slučaju podržavam ovo, zapravo čestitam da se o ovoj temi razgovara i nadam se da nećemo nikada doći do potrebe ono što se u jednoj duhovitoj interpretaciji kaže pitanje tko će zadnji ugasiti svjetlo, da to nećemo nikada imati potrebu ugasiti, nitko zadnji da ugasi svjetlo, nego da se sa svjetlom puno racionalnije koristimo. Hvala lijepo. Hvala. I zaključno državni tajni gospodin Nikola Ružinski. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvažene dame i gospodo. Ja bih se prije svega zahvalio na podršci koju ste dali ovom zakonu i zaista je ugodno biti ovdje kada imamo ovoliku podršku.

uvaženoj zastupnici koja je predstavila Klub zastupnika HSU-HNS-a ili uvaženom zastupniku HDSSB-a, bilo je pitanje onog članka 18., odgovornost operatera ili vlasnika da tu može doći do određenih određenih nesporazuma. Mislim da ne, da je stvar potpuno čista. Radi se da operater ima punu odgovornost za ono što radi, a vlasnik kad nema operatera onda je vlasnik odgovoran. Dakle to je jedna razina odgovornosti koja se ne može izbjeći, prema tome neće biti nikakvih problema oko toga. Uvaženom zastupniku Franiću bih rekao da je u članku 22. stavak 3. obuhvaćena opasnost od tih usmjerenih svjetala laserskih itd. Što se tiče ICA-e odnosno infracrvene rasvjete, tu je članak 3. stavak 2., dakle tu su neke stvari koje su obuhvaćene, a mislim da i taj dio će biti dobro riješen u ovom zakonu. Ja sam spomenuo ovdje u svom izlaganju da će ovaj zakon pokrenuti i dati šansu domaćim proizvođačima. Ispred kluba HDSSB-a je isto tako rečeno da treba dati šansu. Bilo je govora o normama, o normativima da se zabrani uvoz rasvjete koja nije u skladu s ovim zakonom. To će biti posljedica uredbe i pravilnika koji se donose, dakle taj dio spada u provedbeni dio. I uvažena zastupnica Mirela Holy je dala svoje izlaganje, ali je postavila i nekakva pitanja. Ne znam da li uvaženi predsjedniče mogu odgovoriti na ova da tako kažem politička pitanja. Dakle što smo dosad radili, što je ova Vlada radila. Ova Vlada je radila u ovom dijelu koji se tiče zaštite okoliša je pokrenula jedan sustav, samo da kažem jedan mali dio toga, sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada koji je otvorio 4000 novih radnih mjesta. O tom sustavu smo dobili priznanje i na razini Ujedinjenih naroda, CSD-a ali isto tako i iz Europske unije. Imali smo nekoliko posjeta delegacija i zemalja Europske unije koji su došli gledati naš sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada. Mislim da je to jedna od velikih zasluga. Ovdje je bilo spomenuto o ekološkoj rasvjeti koja je već sad u tijeku i koja je isfinancirana kroz fond. Isto tako ima niz projekata koji su pokrenuli u sustavu izgradnje obnovljivih izvora energije. Zaštita odnosno energetska učinkovitost je jedan od izuzetno značajnih dijelova i posebno mi je drago da ste uspjeli vidjeti da je Vlada jučer donesla strateške osnovice zelenog razvoja koji obuhvaća i taj dio. Zašto je Vlada donesla strateške osnovice sad na kraju mandata, ja vam mogu dati jedan jednostavni odgovor. To je priprema koju treba napraviti sljedeća Vlada i ja vjerujem da ćemo mi to riješiti u sljedećem mandatu. Hvala lijepo.

Hvala